kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Evo, predlagatelj nam je stigao, poštovani kolega Mrsić, pa ćemo onda na: - Prijedlog Zakona o profesionalnoj mirovini, prvo čitanje, P.Z. br. 770.;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 Molio bih predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Prije nego krenem u obrazlaganje zakona, ja bih evo s ove govornice pozvao sve političke stranke u Saboru da sjednemo zajedno i da razmotrimo mjere koje treba poduzeti u Hrvatskoj da ovu epidemiju koja je sada pred nama, ograničimo i da s druge strane i se dogovorimo oko mjera koje treba poduzeti da spasimo hrvatsko gospodarstvo jer očito da

situacija niti jedna politička stranka ne bi trebala pokušati skupljati poene. Situacija je ozbiljna. Mi smo očito u ratu protiv virusa, ali isto tako smo i u ratu za održimo našu ekonomiju i da spasimo turizam i ovo što se spasiti da, pa evo, prije nego krenem dalje sa obrazlaganjem zakona, to je moj poziv strankama, nadam se da će to naići na pozitivan odgovor. Što se tiče samog zakona, zakon je usmjeren prema onima koji rade dugotrajan, težak i odgovoran posao, posao na izrazito stresnim, sa sa izrazito stresnim obilježjima u odnosu na prosječnu populaciju koja ne radi na poslovima sa beneficiranim stažem osiguranja, što bitno utječe na njihovu razinu temeljnih funkcionalnim i motoričkih sposobnosti. Poznato je da ljudi koji rade na tim mjestima, da njihova radna sposobnost opada već nakon 35. g. života, a sa pojačanim opterećenjem zbog nedovoljnog broja radnika na tim radnim mjestima i njihovog dodatnog opterećenja do 50. g. života, to dodatno utječe na rizik povećanja težine bolesti i smrtnosti unutar tih kategorija osiguranika. Predloženim zakonom uređuju se uvjeti za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za određene kategorije osiguranika na način primjereniji .../Govornik se ne razumije./... poslova od određivanja tih uvjeta općim ili drugim posebnim propisima. Zanimljivo je da je Vlada propustila priliku da uskladi naš sustav beneficiranog radnog staža sa sustavima koji vrijeme u zapadnoeuropskim zemljama. Ono što je vidljivo iz podataka koje imamo da u zapadnoeuropski zemljama sustav beneficiranog staža koji mi prepoznajemo i znamo ne postoji, i u tim državama se taj problem koji je i kod njih, dakle ne može se reći da nema kod njih zanimanja koje zahtijevaju da se na određeni način honorira to što radi na teškim poslovima, da unatoč svim mjerama zaštite ne mogu odraditi puni radni vijek se rješava na određeni drugi način pa ću ja iskoristiti evo, priliku da i odavde pozovem Vladu da razmisli o tim nekim drugim načinima razmišljanjima i ovaj zakon je upravo na tragu toga kako to izgleda u zapadnoeuropskim zemljama. Dakle, ako je riječ o štetnim i za zdravlje opasnim poslovima u zapadnoeuropskim zemljama, ti se poslovi obavljaju prema kraćoj dnevnoj satnici i više se plaćaju. Polazi se od činjenice da štetnost i opasnost rade na određenim poslovima su svakodnevne, tako npr. oni ne može svaki dan raditi puno radno vrijeme niti roniti niti biti u kesonu. Slično vrijedi i za rendgenologa koji može dnevno primiti samo određenu dozu zračenja i obično je to do nekoliko sati. Isto tako imamo poslove u farmaceutskoj i kemijskoj industriji. U svim tim situacijama nakon izvjesnog vremena nastupa u navodnike, kritični moment, kada treba prekinuti posao. Zato se zaštita na takvim poslovima ne ostvaruje na povećani mirovinski staž, nego se ostvaruje smanjenjem dnevnog broja sati rada. Ako je riječ o obavljanju poslova vezanih uz određenu dob ili oni koji traže posebna znanja, vještine i prirodne sposobnosti, npr. baletni umjetnici, u tom se slučaju za takva zanimanja smanjuje starosna granica za rad, ali se ne priznaje povećani staž. U Njemačkoj čak i kod rudara se ne daje povećani staž, ali se smanjuje starosna granica, tako u Njemačkoj rudari stječu uvjete za posebnu mirovinu nakon 15 ili 20 godina provedenih u rudarskim ili sa njima izjednačenih poslovima. Sve te profesije nisu oštećene unatoč činjenici da im se ne priznaje povećani mirovinski staž, svi oni ostvaruju posebnu mirovinu prema propisima predviđenih za njihovu stuku i zanimanje, ali kad dožive propisane godine, koje vrijeme i za ostale osiguranike. Međutim, neovisno o tome, u zapadnim zemljama, svi oni mogu dalje na tržištu rada na osnovi svojeg preostalog zdravlja i dobi slobodno zarađivati i ispunjavati uvjete za drugu mirovinu prema općim propisima koji se primjenjuju na sva druga uobičajena i redovita zanima. Dakle, to je nešto što je u Europi uobičajeno i ovaj zakon je baš na tragu te, tog načina rješavanja mirovine ljudi koji rade na poslovima koji, na kojima ne mogu odraditi puni radni vijek. Vlada je donijela Zakon o stažu sa povećanim trajanjem ili beneficiranom radnom stažu, ali je propustila riješiti ili je omaškom se desilo pa evo prilika da evo i tu ukažem na problem sadašnjem Zakona o beneficiranom radnom stažu. Naime, ribari, ljevači, klesari, vozači teških kamiona koji su zaposleni kod obrtnika imaju pravo na beneficirani radni staž, ali ako rade i vlasnici su obrta onda nemaju pravo na beneficirani radni staž. Jer zakonodavac je nepravedno izjednačio obrtnike i dakle vlasnike i direktore tvrtki. Jasno je da onaj tko je vlasnik ili direktor tvrtke da rijetko da će on raditi na tim poslovima, ali obrtnici obično rade na tim poslovima i tu je jedan problem koji očito Vlada nije, nije uspjela razriješiti. Evo, moj dakle želja je da ukažem Vladi na taj problem da su vlasnici obrta koji ujedno i rade na mjestima sa stažem sa povećanim trajanjem, dakle zakinuti jer im zakon ne dozvoljava da koriste tu povlasticu. Što zakonom predlažemo? Zakonom o profesionalnoj mirovini predlaže se ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja onih kategorija osiguranika koji stječu pravo uz sniženje dobne granice ovisno o dužini razdoblja za koje staž osiguranja se računa sa povećanim trajanjem. Radna mjesta i zanimanja svrstavaju se u 4 kategorije ovisno o stupnju otežanih uvjeta rada i prirode poslova koji zatim obavljaju te zatim odgovarajućim povećanjem staža osiguranja, dakle ono što je bilo i što je i u sadašnjem Zakonu o beneficiranom stažu 12 18, 12 16, 12 15 i 12 14. Ovim zakonom se krug osoba kojima se priznaje pravo na profesionalnu mirovinu su osiguranici kojima je dobna granica propisana za stjecanje prava na mirovinu prema Zakonu o računanju staža u povećanom trajanju dakle vozači, bušači, monteri, ribari, ronioci, baletni umjetnici itd. Odnosno oni kojima je dobna granica propisana za stjecanje prava na mirovinu prema posebnom propisu, a to su članovi posada broda, profesionalni vatrogasci i zaposlenici zaposleni na poslovima razminiranja te oni kojima se staž osiguranja računa uz posebne uvjete rada i posebni način određivanja visine prava, a to su državni službenici, djelatne vojne osobe, policijski službenici, ovlaštene službene osobe pravosuđa na poslovima izvršavanja kazne zatvora i mjera pritvora te odgojnih mjera upućivanja u odgojni zavod i osiguranja pravosudnih tijela i osobe s posebnim ovlastima u sigurnosno obavještajnom sustavu. Koji su uvjeti za ostvarivanje ovog prava prema ovom zakonu? Profesionalnu mirovinu može ostvariti osiguranik ovisno o godinama života i ukupnom navršenom stažu osiguranja u efektivnom trajanju, dakle osiguranik je morao efektivno provesti na tim poslovima poslovima propisano razdoblje. Propisanu mirovinu može ostvariti osiguranik u rasponu od 50 godina do 56 godina i 8 mjeseci života ovisno o kategoriji radnog mjesta uz efektivni staž osiguranja od najmanje 20 godina na poslovima provedenim na radnom mjestu zanimanja odnosno dužnostima na kojima staž osiguranja se računa u povećanom trajanju bilo da sa pola ili sa punim radnim vremenom. Cijelo ukupno razdoblje mirovinskog staža ne mora biti pokriveno stažem u uvećanom trajanju tako npr. policijski službenik prije odlaska u mirovinu mora imati status policijskog službenika ali ne mora biti na radnom mjestu na kojem se staž računa u uvećanom trajanju. Visina mirovine se određuje prema ukupnom stažu osiguranja u uvećanom trajanju te posebnom stažu prema posebnim propisima. Navršavanjem propisane dobne granice za profesionalno umirovljenje uz ispunjenje minimalnog uvjeta od 20 godina staža osiguranja osiguranik ostvaruje profesionalnu mirovinu ali kao korisnik mirovine može zbog potrebe posla ostati kod istog poslodavca odnosno u sustavu npr. MUP-a ili MORH-a te nakon toga zatražiti ponovni izračun profesionalne mirovine. Nakon ostvarenja profesionalne mirovine korisnik odlučuje pristaje li hoće li nastaviti i dalje raditi kod istog poslodavca ili ostati u sustavu i odlazi u privatni ili javni sektor uz korištenje dijela profesionalne mirovine. Ovaj zakon predviđa 3 razine 25, 50 i 70%. U ovom slučaju navršenjem propisane dobi i potrebnog mirovinskog staža osiguranik iz naknadnog radnog odnosa na poslovima u kojima nema staža osiguranja u povećanom trajanju ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Tada njegova mirovina je kombinirana iz dvije razine, dakle ima dio koji je profesionalna mirovina i drugi dio koji je vezano uz Zakon o mirovinskom osiguranju. Mirovina se određuje na način da se na temelju ostvarenih plaća u najpovoljnijih 5 godina i to za godine u kojima osiguranik radio na poslovima s otežanim uvjetima rada. To je bolje nego što se sada. Dakle, u sadašnjim propisima je to 10 godina, mi predlažemo 5 5 godina i izračun se provodi u bodovnom sustavu kako bi visine mirovina ostale u korelaciji sa važećim propisima. Ukoliko osiguranik izađe iz sustava prije nego što može ostvariti pravo na profesionalnu mirovinu u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu prema općem propisu izračunat će mu se razmjerni dio profesionalne mirovine te će mu taj dio mirovine biti uračunat u ukupno ostvarenu mirovinu u razmjernom dijelu. Jasno da ova mjesta su mjesta koja mogu u radnom vijeku izazvati i određenu razinu invalidnosti. Stoga smo i to predvidjeli, invalidska mirovina se određuje kao profesionalna mirovina za vrijeme radnog odnosa na radnom mjestu sa povećanim staža osiguranja, ali u skladu s odredbama iz Općeg mirovinskog sustava i ukolko se invalidska mirovina ostvaruje nakon tog razdoblja, ostvaruje se isključivo prema odredbama važećim za opći mirovinski sustav. Ove mirovine se jasno i nasljeđuju, tako da obiteljska mirovina se ostvaruje prema uvjetima iz općeg sustava uz izračun mirovine koja bi osiguraniku pripala u trenutku smrti prema ovom posebnom zakonu odnosno njegove mirovine koju je koristilo. koristim priliku da plediram na Vladu da riješi problem obiteljskih mirovina koji je dugo na tapetu u RH. Naime, dakle ne samo što se tiče profesionalnih mirovina, nego što se tiče svih mirovina jer u slučajevima kad imate dvije mirovine, kada jedan bračni drug premine, umre, tada ovaj drugi može uzeti ili svoju mirovinu ili 70% umrlog bračnog druga, to je nešto što te ljude onda gura ispod granice siromaštva je li troškovi su isti, režije su iste, a prihodi su manji, stoga plediram da Vlada i uvaži prijedloge koje smo dali u saboru. U saboru je prijedlog demokrata o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju gdje predlažemo da, dakle umirovljenik ima pravo na svoju mirovinu i 50% mirovine umrlog bračnog druga. Predvidjeli smo i prijelazno razdoblje, u prijelaznom razdoblju do pune primjene predloženog sustava ostvarivanje prava na profesionalnu mirovinu ostvarit će se, ostvarit će prava na mirovinu na način da se primjenjuje sada važeći propis ukoliko je to za osiguranika povoljnije. Prednosti i posljedice prihvaćanja ovog sustava, omogućava se primanje umanjene profesionalne mirovine korisnicima koji ostvaruju pravo i zaposle se izvan sustava, s time se potiče zapošljavanje i samozapošljavanje tih korisnika. Naime, ono što sada imamo u sustavu zbog toga što ljudi ne mogu otići u mirovinu jer ne žele da odu u prijevremenu mirovinu, pa da zbog toga imaju manju mirovinu, da imamo slučajeva da smo u HNK-u imali jednu baletnu umjetnicu koja je imala 70.g. i još je bila zaposlena u HNK-u zbog toga što nije imala dovoljan broj godina staža da bi dobila mirovinu. Imamo problem kod vatrogasaca da ljudi ostaju u sustavu, a, dakle ako nisu u zapovjednom kadru čekajući mirovinu, a da u to vrijeme ne možemo zaposliti mlađe ljude, a da oni ne mogu izlaziti van na gašenje požara jel im to jednostavno dob i fizička sprema ne dozvoljavaju. Honorira se vrijeme provedeno u sustavu i ostvareni staž uvećan u trajanju kroz kategorizaciju radnih mjesta i mogućnost ranijeg umirovljenja pod uvjetima određenim za ostvarivanje prava na profesionalnu mirovinu. Po predloženom modelu koristiti profesionalne mirovine bi mogli ostati i u sustavu i raditi do maksimalne starosne dobi za profesionalnu mirovinu, a za posebne kadrove koji su važni i u sustavu osigurava se ostanak u sustavu i kasnije ostvarivanje prava na profesionalnu mirovinu. Ovaj zakon ima još jedan efekat, a to je da se te mirovine konačno miču iz onog dijela koji HZMO posebno iskazuje, posebno iskazuje, a to su mirovine po posebnim propisima, povlaštene mirovine, kako se kolokvijalno zovu, jer one defakto i ne pripadaju tom sustavu jer su oni svi zaradili sve to što, što dobivaju, stoga obzirom da nema više saborskih mirovina, da smo to ukinuli, ja sam bio tada ministar koji je predložio taj zakon i taj sabor je to i prihvatio, dakle, nemamo saborskih mirovina. Kada govorimo o akademicima, defakto oni nemaju povlaštene mirovine jer oni svi odrade preko 40.g., ono što dobivaju je taj dodatak zato što su u što su u akademiji. Ako maknemo ove mirovine iz toga jer one tamo ne pripadaju, defakto RH će ostati samo sa povlaštenim mirovinama koje su vezane uz braniteljski, uz braniteljski status i mislim da taj dio treba riješiti na taj način da se te mirovine prebace u sustav ili MORH-a ili Ministarstva branitelja. Što se tiče povećanja rashoda državnog proračuna, napravili smo jedan konzervativni izračun koji pokazuje da je opterećenje sustava prihvatljivo iz razloga što će dio ljudi koji budu dobivali profesionalnu mirovinu, a otići će ranije u mirovinu zbog toga što ne moraju čekati 65.g. života, da, ali će se dio njih zaposliti, defakto će oni sa doprinosima kojima, koji plaćaju, dakle na plaću i, dakle ono što ulazi u mirovinski sustav, defakto financirati taj raniji, raniji period i na taj način će utjecaj na proračun biti minimalan. Predvidjeli smo negdje otprilike da 30% njih se, će se vratiti u sustav i da će biti prosječno isplaćeno 50% njihove mirovine, a ne cijela jel su u radnom odnosu što nas dovodi do izračuna da je za recimo 2020.g. uz usklađenje od 1,5% godišnje otprilike i tu je očito i sada problem i ovoj Vladi jer je usklađenje recimo 0,7%, a jedan od razloga je i taj što su, što je jedan veliki dio plaće koji je ulazio u mirovinsku osnovicu u neoporezivom dijelu i to je ona reforma ministra Marića koja izgleda ovako na prvi pogled jako dobro, ali de facto radnicima smanjuje dugotrajno dakle njihovu mirovinu jer se neoporezivi dodaci ne računaju u osnovicu za izračun mirovine, a sadašnjim umirovljenicima je zbog toga smanjila povećanje mirovine jer povećanje plaća je minimalno jer se ne računaju ovi neoporezivi dodaci. Poslodavci de facto sve živo isplaćuju kroz neoporezive dodatke. Donošenjem ovog zakona osigurat će se preduvjet i za ostvarenje prava iz mirovinskog osiguranja za posebne kategorije koje obavljaju poslove kojim uslijed opasnosti i štetnosti i psihofizičkih napora koje uzrokuju prilikom njihovog redovnog obavljanja ne dozvoljavaju da rade dovoljno dugo kako bi prava iz mirovinskog osiguranja mogli ostvariti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Uz osiguranje transparentnosti, jednostavnosti i ujednačenosti u ostvarivanju prava na mirovinu tih osoba koje sada prava ostvaruju temeljem niza važećih paralelnih propisa predloženim zakonom će se uspostaviti sustav prava iz mirovinskog osiguranja koji će se ostvariti temeljem ispunjenih posebnih uvjeta, ali će se način određivanja tih prava maksimalno približiti načinu određivanja prava u općem mirovinskom sustavu. Zakon o mirovinskom osiguranju i dalje ostaje temeljni propis na osnovu kojega se ostvaruju prava iz mirovinskoga osiguranja. Donošenje ovog zakona postojeći sustav nadopunjuje se novim načinom ostvarivanja prava na mirovinu osoba koje su osigurane temeljem rada u različitim sustavima osiguranja, a koji rade na poslovima i zanimanjima na kojima se staž osiguranja računa sa povećanim trajanjem, na jedinstven, lako prepoznatljiv i objedinjen način. Treba istaknuti da prijedlog zakona u potpunosti podržava opseg i sadržaj prava koji nalazimo u različitim propisima temeljem kojih se ostvaruje pravo na mirovinu tih kategorija osiguranika. dakle, ne samo da se zadržavaju prava koja imaju po postojećim zakonima nego s time da smo predvidjeli da se računa 5 najboljih godina, dakle da umjesto 10, znači znači 5 zadnjih umjesto 10 koje imamo sada da te mirovine su onda i veće nego ove mirovine koje sada ljudi dobivaju prema posebnim, posebnim zakonima. Poseban naglasak je stavljen na onu kategoriju koju se uplaćuju dodatni doprinosi ovisno o stupnju povećanja staža osiguranja koju trenutno ima poseban propis za ostvarivanje prava na mirovinu, ako je dodatno degradirana trajnim smanjenjem mirovine, destimulirana u mogućnosti ponovnog zapošljavanja i nemogućnosti izjednačavanja s ostalim korisnicima mirovine koji ostvaruju mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, stoga ovdje predlažemo da se njima uveća mirovina za 27%. Dakle, postavljeni su svi zaštiti mehanizmi da donošenjem ovog zakona ljudi koji budu primali tu mirovinu njihova mirovina bude primjerena, bude adekvatna i bude veća nego što je sada. Smatramo da je u uvjetima nepovoljnog omjera osiguranika i korisnika u sustavu mirovinskog osiguranja kao i nepovoljnih demografskih kretanja te povoljnijih gospodarskih uvjeta sazrjelo vrijeme da za jednoznačno uređenje prava iz mirovinskog sustava. Hvala lijepa. Zahvaljujem predlagatelju. Idemo sada na replike imamo ih 4. Prvi je na redu poštovani kolega Babić. Izvolite. vam lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Mrsić kako ste vi bili ministar rada i mirovinskog sustava ne sumnjam uopće da niste razmišljali s ovakvim prijedlogom zakona, ali znate da je mirovinski sustav kao takav osjetljivi kad uvodimo nove institute, da se mora jako paziti na takve stvari i on se cjelovito kao takav može riješiti. Međutim, sjećam se vrlo dobro dok ste vi bili u oporbi uz SDP tada ste imali negdje oko 47 ili 8 zakona u tome mandatu, ali kada ste došli na vlast niste niti jedan takav zakon implementirali odnosno stavili ga u zakonodavni okvir. Dakle, niti jedan od onih koji ste govorili tada u oporbi. Shvaćam da ste i pretpostavljam da ste radili na ovome zakonu dok ste bili ministar, ali tada u tih 4 godine nije bilo naznaka da bi se ovakav zakon mogao donijeti. Recite mi, što se dogodilo da se nije donio i zašto ga sada predlažete ako ste mogli tada kada ste bili ministar? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Evo, samo sekundu prvo će odgovoriti na repliku kolega Mrsić onda ćemo dati zahtjev za stanku kolegi Zekanoviću. Evo, izvolite. Poštovani kolega, pripreme za donošenje ovog zakona su počele 2012., dakle odmah kada sam postao ministar, ali prije jedan od preduvjeta za donošenje ovog zakona je bila revizija staža sa povećanim trajanjem. Tada smo formirali radne skupine koje su u slijedeće dvije godine radile na tome da se donese jedan revidirani popis poslova sa povećanim trajanjem staža, to je iskoristila HDZ-ova Vlada pa je na temelju tih rezultata donijela i ovaj zakon koji je sada na snazi. Ja sam, dakle kada je prestala moja dužnost ministra ostavio ministrici Šikić gotov Zakon o profesionalnoj mirovini u ministarstvu i rekao sam kad završite sa benficiranim stažem drugi korak vam je da samo implementirate ovaj zakon jer je to nešto što je na tragu i Europe i EU. Zašto to nije učinjeno to morate pitati vaše kolege iz HDZ-a. **Jandroković, Poštovani predsjedniče sabora tražim stanku u trajanju od 10 minuta ispred Kluba Hrvatskih suverenista naravno vezano uz konzultacije uz predmetni zakon, ali bih ovdje istaknuo još jednu stvar. Dakle, danas raspravljamo o nekoliko zakona, svaki zakon je važan, međutim smatram da bismo u Hrvatskom saboru kao najvažnijem mjestu za hrvatsku politiku, za hrvatsku državu, obvezno, žurno trebali raspravljati o novonastaloj kriznoj situaciji vezano uz korona virus. Dakle, svaka čast Vladi na mjerama koje poduzima, međutim upravo ovdje u ovom domu bi se trebalo raspraviti o ovoj najvažnijoj temi trenutno ne samo za hrvatsku državu nego reći ću i za čitavo čovječanstvo. I sramotno je što danas u Hrvatskom saboru nema dovoljan broj zastupnika, nažalost to nije neuobičajeno i smatram da bismo trebali trajno zasjedati upravo zbog ove iznimno, iznimno opasne krizne situacije. Dakle, vas kao predsjednika Sabora pozivam da se ova točka žurno stavi na dnevni red, da se trajno raspravlja o ovoj temi dok god opasnost od epidemije koronavirusom postoji u našoj državi Hrvatskoj. Mnoge dobre mjere se poduzimaju, međutim, smatram da mnogi hrvatski zastupnici koji imaju legitimitet izborni mogu ovdje dati neki savjet, neku kritiku i doprinijeti da se ova situacija što prije riješi jer, ponovit ću, nalazimo se u jednom od najopasnijih razdoblja za našu državu, općenito za čovječanstvo, a Hrvatski sabor se ponaša kao da se ništa ne događa. Dakle, ponovit ću, tražim i reći ću čak, molim vas, da hitno u proceduru stavimo raspravu o ovoj iznimno važnoj točki o iznimno važnoj temi koja se događa danas u Hrvatskoj. Kolega Zekanović, dakle HS i čelništvo HS-a zajedno sa Tajništvom HS-a pozorno prati sve što se događa i u stalnom smo kontaktu sa nadležnim državnim službama. Evo upravo prije ove rasprave razgovarao sam s tajnikom Sabora i donijeli smo odluku da se odgode sve organizirane posjete ovdje u HS-u, da nema više tematskih sjednica, nema okruglih stolova, nema međunarodnih putovanja i kontakata, dakle mi smo smanjili sve obaveze ovdje u HS-u na najmanju moguću mjeru vodeći upravo računa o zdravstvenoj sigurnosti i zaštiti, ne samo zastupnika nego svih građana koji ovdje dolaze. Mi ćemo isto tako nastaviti pratiti sve što se događa i reagirati sukladno potrebama. Pratimo što radi Vlada, pratimo što radi Stožer civilne zaštite, slušamo što nam govore naši stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i sukladno njihovim preporukama ponašat ćemo se i ovdje u HS-u. Vidim da je danas isto tako, najavljeno da će se ići na otkazivanje svih skupova na kojima je više od 100 ljudi, dakle i o tome ćemo voditi računa, a vjerojatno ćemo i tijekom sutrašnjeg dana obaviti konzultacije na razini predsjedništva zajedno sa klubovima zastupnika pa ćemo onda vidjeti kako ćemo postupiti. Ali, apeliram i na vas i na sve druge da ne koristimo ovu situaciju za bilo kakvo prikupljanje političkih bodova, budimo odgovorni, budimo savjesni, ovo je jedna situacija gdje je osobna odgovornost svakoga od nas, svakog hrvatskog građanina primarna i vjerujem da ćemo biti dovoljno savjesni, dovoljno odgovorni i da ćemo se znati nositi sa ovom situacijom. Sada dajem stanku do 11 sati i 20 minuta.